Колеги, моля да заемете местата си! Квесторите, поканете народните представители в залата – продължаваме работа. Господин Иванов, заповядайте за процедура. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, правя процедура за прекратяване на дебатите по разисквания параграф, тъй като се чуха достатъчно много мнения, изказаха се становищата, които според мен трябваше да бъдат чути. Да бъдат прекратени дебатите след изказванията на тримата колеги, които са се записали преди почивката. Благодаря. Господин Ченчев, господин Стойнев и господин Янков. Обратно предложение – господин Попов, заповядайте. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Правя обратно предложение на това. Хубаво е да има дебат по тази тема – нека поне тук, в пленарната зала, да се състои такъв. Очевидно не успя да се състои такъв през миналата седмица. Законопроектът се вкарва от вчера за днес в пленарната зала

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Дебатираме вече почти три часа и смятам, че така е нужно за българската демокрация. На каква утопия обаче ставаме свидетели днес?! Представители на управляващото мнозинство използват термина „социална справедливост“ – човек просто да не повярва! От тяхната уста това звучи почти като „дървено желязо“! След като използват този термин, ни казват, че са се вслушали в гласа на близо два милиона и половина българи и са последователни! Просто да се чуди човек как ги чуха след две години и половина?! Ако това е тяхната последователност, когато им е удобно, и Вашата, госпожо Председател, защото днес Вие сте вносител на тази точка – просто прикривате, всички Вие от управляващото мнозинство, престъпната бих казал грешка на министъра на финансите, която доведе до всичко това. Той пък от своя страна се крие зад гърба на някой от по-висшите си служители в Министерството, който, видите ли, бил допуснал тази неточност. Ама това не е неточност и тя не е допусната случайно!

призовах Ви в процедура да извикате в парламента представители на Министерството. Това ли е отношението на Министерството към Народното събрание? Това ли е отношението към

да направим това нещо в такъв спешен порядък – предложението за нула лева, зануляване на партийната субсидия, както и предложението за един лев, след като Вие от управляващото мнозинство съобщавахте на всичките си пресконференции, че ще има обществено че ще има обществено обсъждане и след като претендирате, че чувате гласа на хората, защо не чухте всичките организации, които искаха отворен дебат по тази тема? И защо сутринта в този спешен порядък входирахте тази точка за разглеждане? Между другото, днес в основната риторика на представителите на управляващото мнозинство говорителите им, или основните им такива, са безпартийни. Защо ли, се питам аз? Тук се говореше за швейцарски модел, за американски модел, което в страни, които са с друг тип управление може би е подходящо, само че в България, в Гърмен, да кажем, многоуважаемите от мен жители на Гърмен, са свикнали и преди 10 ноември на еднопартийна система, и сега там е еднопартийна. И към това ли вървите, господа и дами от управляващото мнозинство? Апропо, швейцарското правителство, за тези, които не знаят, има точно седем члена. Това е цялото швейцарско правителство. Може би, ако тук нашето правителство някой ден достигне до такова съотношение от седем представители, премиерът Борисов с едно агне, той обича да черпи с агнета, ще почерпи цялото правителство, ведно с членовете на собствената му партия. Затова Ви призовавам да осмислите гласуването си, тъй като не може да има социална справедливост в политическа система, която е хвърлена в ръцете на олигархичните кръгове. Няма как да стане това и всички го знаете много добре.

Ние от „БСП за България“ поискахме консултации, като възпитани хора, особено когато трябва да се решава един такъв голям, сериозен въпрос, за да представим нашите виждания. Тук не става въпрос точно и директно да седим и да спорим за конкретна сума, а дали тази сума подкрепя конкретно политическия модел.

не толкова е въпросът за това на каква сума ще е субсидията, ами от едната страна е популизмът, и най-вече желанието да се смачка опозицията. Втората част е, разбира се, дали не трябва да се промени самото функциониране на политическата система. За самото функциониране на политическата система алармираха неправителствени организации, академични среди, институти, анализатори, хора, които не бих казал, че подкрепят БСП, но в същото време Вие не желаете да чуете и техното мнение. Средата, уважаеми дами и господа, се променя. Защо се променя? Защото Вие де факто легитимирате един извънсистемен играч, който с направен референдум променя системата. И тук се обръщам към коалиционните партньори на ГЕРБ, защото това е решение на Министерския съвет този извънсистемен играч се подготвя за бъдещ коалиционен партньор, след като Вие бъдете погълнати, изядени от Политическа партия ГЕРБ. Ето това в момента ние трябва да дебатираме. Ние трябва да дебатираме дали въобще има такъв модел на финансиране в Европа. Миналата година не бяхме председатели на Съвета на Европейския съюз, но за съжаление подготвяме един балкански модел на финансиране и ние ще го узаконим днес, тук, в тази зала с Вашите гласове. Скъпи приятели, Европа е, първо, съюз на ценности, които гарантират демокрацията и прозрачността. С това, което ще направите в момента, Вие ще изтриете демокрацията и ще изтриете и прозрачността. Ето, това е страшното! Това е страшно, защото партиите де факто, както казва министър-председателят, вече ще бъдат купени от олигарсите. И Вас това не Ви притеснява – самият факт, че Вие знаете, че това е популизъм и че Вие обаче искате да го наложите силово и този един лев наистина да бъде гласуван. Не е въпросът кой колко пари има, въпросът е как функционира систе-ма-та! След 30 години преход ние отново се връщаме назад. Не Ви ли прави впечатление между другото, че откакто ГЕРБ управляват, ние вместо да вървим напред, се връщаме назад в начина на функциониране на институциите? Жалко е. Жалко е наистина, но в крайна сметка това е Вашата цел – на инат да прокарате едно решение, да разбиете модела и да изградите бъдещия коалиционен партньор, който показва как се променя системата. Ето това е дебатът днес. Жалко е, че се стигна дотук, но явно Вашето желание, използвайки желанието на хората, използвайки това, че не обяснихме какво ще се случи на този референдум, Вие да създадете един хаос

Жалко е, че една партия, която уж е демократична и спазва европейските ценности, Вие стигате до модел, който го няма никъде като начин на финансиране. Ако питаме днес хората дали искат да плащат данъци, разбира се, че ще кажат: „Не“. Тогава какво ще направим? Утре ще отменим данъците ли? Затова би трябвало ние като държавници, като ръководители да умеем да водим хората по пътя, който трябва да начертае развитието на страната. Вие това не го правите. Вие искате сега, веднага изяждане,

защото не е сега точно моментът. Това трябваше да се случи от 1 януари. Въпросът е защо се бърза и защо сега, защо преди местните избори точно опозицията трябва да бъде ударена? Жалко е, но в крайна сметка явно трябва да свикваме с пълзящия тоталитаризъм, който идва. Благодаря Ви. Благодаря Направихте силно изказване, но аз се чудя защо толкова срамежливо си мълчите по най-сериозния аргумент. През целия дебат днес тук се изказва една основна теза. Ние трябва да се съобразим с волята на два милиона и половина българи. Ами какво правим с волята на другите четири милиона, господин Стойнев, които не подкрепиха референдума? Е, от това по-голям популизъм има ли? Да, два милиона и половина – уважавам тяхното решение, уважавам техните виждания, но пък четири милиона не подкрепиха референдума. Така ли беше? Със самата си неподкрепа те показват, че нямаха това желание, мислили са по друг начин. И друго, след малко ще станете свидетел на нещо много интересно. Не, тук пак не съм съгласен с Вас. Не хаос ще се създаде, господин Стойнев, в България. Ще се създаде военна мущровка, приятелю! „Военна мущровка“ се нарича. Офицерите го знаят. Те разбраха за какво говоря. И си спомням думите на един велик човек – Бертолд Брехт, в 1933 г., когато германският Райхстаг на практика узаконява една-единствена партия в Германия, тогава той завършва с историческите си думи:

Втора реплика? Няма. Господин Стойнев, заповядайте за дуплика. Няма да има дуплика от господин Стойнев. Господин Янков, последно изказване. Моля квесторите да поканят народните представители да заемат местата си, след малко ще гласуваме.

Обръщам се към Вас, колеги от ГЕРБ – днес налагате едно временно решение, силово, изненадващо, веднага! То има за цел само да отмени действащите правила за субсидията, но не и да създаде някакви логични и справедливи форми за обезпечаване финансирането на политическите партии. По никакъв начин не можете да аргументирате нито новия размер, нито какво налага точно сега въвеждането му. Дебатът, който не се състоя, можеше да положи основа както за размера, за критериите, а и за формата на финансиране на политическите партии. Бойко Борисов се позова на съобразяване с проведения референдум, но това е елементарна демагогия, защото темата със субсидията е едва трета точка в този референдум, а първа и втора са доста по-съществени, но пък по тяхното прилагане ГЕРБ никога няма да се произнесе положително. За всички е ясно, че сумата в размер от един лев за глас е недостатъчна, но така демонстрирате желанието да поставите партиите в зависимост от прищевките Ви. Абсолютно безотговорно раздавахте по 13 лв., вместо 11 лв. на глас. Следващото тримесечие Ви е нужно, за да окажете натиск върху опонентите си, заради предстоящите местни избори. Пред ГЕРБ не стои проблемът за финансиране на кампании, защото действащите Ви кметове ще поемат сами тази грижа. Също толкова абсурден е и обсъжданият вариант за финансирането на партиите от физически и юридически лица. Няма да говоря за преките и косвените зависимости, в които биха попаднали партиите при такова финансиране, само ще отбележа, че колкото повече една партия работи в обществен интерес, колкото една политическа сила е по-социално ангажирана, толкова по-малки са шансовете й да бъде финансово подпомагана от корпорациите и едрия капитал. Не е това решението, от което се нуждае обществото ни. То се нуждае от партии, подвластни само на идеите си и работещи за просперитета на цялото общество. Затова е нужно нормално финансиране в размер, достатъчен, за да функционират партийните структури и органи. За вътрешнопартийна дейност

Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Искрен Веселинов и група народни представители. Гласували Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Искрен Веселинов и група народни представители.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен, тъй като въпросът е уреден в чл. 27, ал. 2 от Закона за политическите партии, приет на 14 юни 2019 г. и обнародван в „Държавен вестник“ от 25 юни 2019 г.

се преизчислява на базата на действителните гласове, получени от съответната партия или коалиция, умножен по размер от 11 лв. за един получен действителен глас за периода от 1 януари до 30 юни 2019 г., а от 1 юли 2019 г. държавната субсидия е 0 лв.“ Комисията не подкрепя предложението.

не се приема. Моля, продължете

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Нашето предложение за връщане на неусвоените средства е е логично и поради факта, че внушителната сума, която има ГЕРБ на депозит, явно им стига, въпреки огромните харчове, които прави политическата партия.

от сайта на ГЕРБ, според който разходваните пари на суверена за нуждите на ГЕРБ, а именно за автомобили, възлизат на близо 1 млн. 900 хил. лв. Освен този автомобил, който е закупен на 28 ноември 2013 г. за 698 хил. лв., имаме два автомобила, закупени от „Порше“, имаме покупка на недвижим имот, за което Вие, господа от управляващото мнозинство, обвинявахте БСП. И всичко това е на общата стойност от 1 млн.

телевизии…“) Вашите телевизии и Вашите харизановци е ясно откъде са финансирани, но предполагам, че този автомобил е брониран и по този начин

моля Ви, когато изнасяме факти по отношение на това как е разходвана субсидията, да не ни правите забележка, защото това са факти. ако Вие си позволявате да харчите от парите на суверена 2 млн. лв. за автомобили, това не го е направила БСП, Вие сте го направили. Вие! Тук преди малко госпожа Лечева съвсем закономерно Ви каза: главният въпрос е защо партия ГЕРБ има на депозит толкова милиони? Защо? И защо Ваши представители в телевизионните си участия признават, че имат финансиране и от други места? Защо? И да обяснят откъде е финансирането на кампаниите им. Как се прави кампания без пари в днешните условия на реалната политическа обстановка? Обяснете Вие. Ние сме го обяснили

Реплики? Господин Манев – реплика.

на глупостта според мен! За да не обидя някого, първа неистина – поршета. Няма такива коли. Всички знаем, ако не знаете, може да си направите справка,

купили, некупили, имали коли, нямали коли, правили безсмислени телевизии, за да могат Вашите пет, шест човека, които никъде не ги щат, да се изявяват. Всъщност накрая има следното: БСП не може да си върне субсидията към държавата, ГЕРБ – я върна. ГЕРБ внася предложение за един лев, Вие защитавате 11 лв. Това са фактите! Всичко останало е алабализми.

Уважаеми колеги, можем да продължим да се замеряме с различни части от отчетите, които партиите публично оповестяват и които са на разположение на цялото общество, които са депозирани в Сметната палата и по които Сметната палата е направила проверка за тяхното законосъобразно изразходване. Искам твърдо да кажа, че партия ГЕРБ няма нито една забележка за това, че изразходва незаконосъобразно своите пари. Само че освен законосъобразно използване на парите, има разумно

спазил Закона за политическите партии, който го задължава да държи парите си в банки, за разлика от някои други, които имат милиони по каси и може би не е лошо Сметната палата да ги провери, затова сега БСП се вглежда в нашите пари и, разбира се, по стар, комунистически обичай, обича да експроприира парите на другите. бих охарактеризирала дебата, който колегите отляво водят до момента както по § 1, така и по предложения от тях параграф, с едни знаменити думи на героя на Дани де Вито от прословутия филм „Парите на другите“: „Има едно нещо, което харесвам повече от парите и това е парите на другите“. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми колега Ченчев! Извинявам се, че преди малко казах, че нямате предложение по настоящия законопроект. Имате – това се напънахте и родихте като политическа партия и парламентарно представена група. септември 1944 г., другари, не е сега, че да искате национализация на парите в банките! Това го направихте през 1996 – 1997 г. – прибрахте парите на хората в банките. две и коя година, по времето на Орешарски, фалира една друга голяма банка. Това направихте! Трети път няма да стане. И понеже засегнахте, колега Ченчев, нашият отчет наистина е публичен, оповестен оповестен е. Многократно се спекулираше с депозитите на ГЕРБ и с лихвите от тях. Да, в отчета – понеже сте си направили труда да го прочетете – явно тези 3 хил. лв. лихва

средствата, така да се каже, оповестяването на тези средства и разумните им вложения не трябва да бъдат наказвани. Гледайте си Вашата сметка.

Имате думата за дуплика, уважаеми господин Ченчев. Уважаеми господин Председател! Ще отговоря на трите реплики така. Първо, и БСП няма забележка от Сметната палата – никаква, както Вие казвате, така и ние нямаме такава. Второ – да, нямаме пари в касата, защото не държим парите си в касата. Нашите пари са изразходвани за партийна дейност. И това многократно го е видяла Сметната палата. Сметната палата!

безпристрастно отразяване на реалния политически живот, мисля, че и дебатът би бил друг. Спомням си какво каза тук, от тази трибуна, преди около две седмици професор Румен Гечев. (Възгласи А той каза, че предложението, което днес е на Вашето внимание, всъщност съществува в правния мир на много от страните в Европейския съюз. Той Ви го каза още тогава. И ако Вие искате да се развиваме европейски, трябва всичките да го подкрепите, и то без никакво съмнение. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ченчев.

Сега, когато разберат как се вкопчвате в тези спестявания в банката, все едно нищо не сте свършили, уважаеми колеги. Спестявали сте едни пари от парите на българските граждани, от парите на българските пенсионери, ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …понеже ми задавате въпроса от място: „Как сте ги спестявали?“ Ами не сте ги използвали, защото сте харчили други пари, госпожо Дариткова. Харчили сте пари на Вашите спонсори, харчили сте пари на тези, на които им давате обществените поръчки. Тези пари сте харчили не други! И затова имате спестявания. Вече на всички в тази зала стана ясно, а и на българските граждани – кой Ви е най-големият проблем, заради който намалихте субсидията. Първият проблем Ви е, че има опозиция и че това е БСП, но по-големият проблем Ви е, че има Българска свободна телевизия. (Оживление.) И си мислите, че като махнете субсидията, ще махнете телевизията. Няма да стане! Ако искахте това нещо да го направите, Ако искахте това нещо да го направите, има куп други закони, където можехте да го направите, но нямате смелост и сега искате чрез финансови механизми да спрете опозицията, да спрете телевизията, сигурно и вестник „Дума“ искате да спрете. И тук да имате послушни депутати, които да изпълняват това, което Вие сте си решили да си гласувате. Няма да се получи! Имате възможността сега, в това гласуване, ако сте почтени депутати, ако сте почтена парламентарна група, да върнете парите на българските граждани там, откъдето сте ги взели, защото не са длъжни да Ви купуват скъпите автомобили от „Порше“, господин Манев! Не порше, а от „Порше“ закупени. Така че те не са длъжни с техните субсидии да Ви купуват на Вас бронирани автомобили, за да може някой, когото го е страх, да се вози в брониран автомобил. А защо го е страх, дайте си Вие отговор на този въпрос.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми колега Свиленски, понеже говорихте за връщане на пари. Това, че някой е купувал автомобили, за да обикаля из своите избирателни райони, това го пропускате. „Върнете, върнете парите!“ Това говорите. Вие ще

Защо говорите глупости от тази трибуна и трябва да Ви слушат всички българи? Хайде сега, излезте и се извинете от тази трибуна! Защото нито в „Катарино спа“ е ходил, нито в Павел Баня е ходил, (Реплики от ГЕРБ.) И партията не е ходила там. И партията не е ходила там! Кажете Вие къде ходите – на Златни пясъци, и къде ходи младежкото Ви обединение? Хайде да си говорим, ако искате, още. Да станем още по-интересни на българските граждани.

Дойдох с намерението наистина да Ви направя остра забележка как използвате името ми, в какъв контекст. вече ме е срам – Вие стигнахте дъното! Няма с какво да ме обидите, след като дори името ми взе да Ви пречи. Само ще Ви кажа едно: с този нисък старт и долна кампания, която се мъчите да правите, няма да спасите нито имиджа на БСП, нито Вашия, нито на никого в тази зала не прави чест да говори по този начин.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, правя отново процедура за прекратяване на дебатите със следния аргумент: Колегата, който се изказа преди малко тук,

пак повтарям, това е изключително важен дебат. Прекратихте първия. Тук се касае за съществено друг дебат, разбира се, имащ връзка с едното левче. Тук се касае, уважаеми господин Председател, за свободно финансиране на политическите партии от България и чужбина, от физически и юридически лица, за отваряне на пазара. Това е важен дебат! Недейте да прекратявате дебата и по него! Знаем, че искате да го прекратите, знам, че нямате доводи, знаем, че и Вашият премиер категорично заяви, че това е така.

е, че одеве не ми дадохте думата, въпреки че имах абсолютно основание да направя лично обяснение, а дадохте думата на Вашия съпартиец и съгражданин Манев да обяснява нещо, с което въобще не беше засегнат в изказването. По същество той не направи лично обяснение, а продължи изказванията. Вие си позволихте от партия ГЕРБ да предложат прекратяване на разискванията, а пък господин Манев губи време в лично обяснение, като се изказва по същество. За пореден път показвате, че не водите безпристрастно заседанието. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков. Ще Ви отговоря. Казахте за пет нарушения, изброихте две, които според Вас изглеждат по следния начин. Що се отнася до процедурните предложения, длъжен съм да извървя пътя на първо процедурно предложение, след което да дам думата за следващо процедурно предложение. А що се отнася до даването на думата на господин Манев, прецених – правилно или не, но това е Ваше мнение, че той се е почувствал засегнат от това, че е обвинен в некомпетентност, докато Вие не бяхте упрекнати в некомпетентност или по някакъв друг начин. (Шум и реплики

Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

Гласували 170 народни представители: за 67, против 95, въздържали се 8. Предложението не се приема. Моля, продължете със следващите предложения.

Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 2. Предложение на народните представители Валери Симеонов и Христиан Митев. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, 3 и 4, което е отразено в § 2, и не го подкрепя по т.

ал. 2: „(2) Партиите и коалициите, които имат парламентарни групи, получават освен субсидията по ал. 1 допълнителна субсидия в подкрепа на парламентарната си дейност, чийто размер се определя в Закона за държавния бюджет на Република България.“ Б. досегашната ал. 2 става ал. 3.

се заменят с „които на последните избори за народни представители са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс“. 6. Член 32 се изменя така: „Чл. 32. (1) Политическите партии, на които са предоставени помещения по чл. 31, заплащат експлоатационните разходи, ако има такива. (2) Предоставените помещения на помещения на политически партии не може да се преотдават под наем и да се преотстъпват за ползване. Такива помещения може да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на партията. В тези помещения не може да се извършва стопанска дейност. (3) Правоотношенията с политическите партии се прекратяват поради неплащане на експлоатационните разходи за повече от три месеца или при нарушение на забраната по ал. 2.“ 7. В чл. 34, ал. 4, изречение второ след думата „лица“ се добавя „юридическите лица и едноличните търговци“.

аз изразих в изказването си в началото на дебата. Сега бих искала да задам пет въпроса към петима депутати – Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски, Йордан Цонев, Валери Симеонов и Христиан Митев, а може би и към госпожа Менда Стоянова, която подкрепя тези текстове – до тук бяха вносителите. Въпросите ми към петимата колеги са: Първо, ще имат ли право фирми, които имат задължения към бюджета на България, да спонсорират партии, които управляват в момента България? Въпросите ми са принципни, а не само Второ, ще имат ли право фирми, които получават обществени поръчки, да спонсорират партии, които участват в управлението на страната и раздават обществените поръчки? Трето, ще могат ли фирми, регистрирани в офшорни зони, да финансират партии в България? Четвърто, ще могат ли религиозни юридически лица – български и чужди, да финансират български партии? Петият ми въпрос е: ще могат ли неправителствени организации – български и чужди като юридически лица с нестопанска цел, да финансират български партии? Не виждам никой от вносителите на тези текстове, освен господин Валери Симеонов, но не вярвам, че той ще се наеме да отговаря от името на вносителите Карадайъ, Пеевски и Цонев, още по-малко от госпожа Стоянова, но все пак искам някой да отговори на тези въпроси,

Заповядайте, госпожо Нинова. Няма представител на Министерството на финансите, няма Министерски съвет, няма премиер, който внесе тези предложения, няма вносителите депутати. Какво обсъждаме в момента? Моля да ми се отговори на въпросите. Един от всичките шестима да дойде – намерете ги, поканете ги и да ми отговорят. Госпожо Стоянова, ако не сте ме чули, мога да повтаря въпросите. Текстовете в Закона, които се предлагат и Вие подкрепяте,

ЕМИЛ ХРИСТОВ: Разбирам Ви, но аз нямам правото да налагам на народните представители каквото и да било. Вие сте попитали, те ще Ви отговорят, когато преценят и ако преценят.

Благодаря. Уважаеми господин Председател! Очевидно този текст от настоящия закон е внесен без каквито и да било мотиви. Ние не чухме и отговор на поставените въпроси. Затова предлагам текста, който следва да гласуваме сега, да бъде отложен, докато не получим отговори на въпросите.

Не виждам обратно мнение. Процедурно предложение – ще го подложа на гласуване. Режим на гласуване на направеното процедурно предложение да се отложи гласуването и разглеждането

Ако имате против, излезте, за да кажете, че не е, ако се отказвате от текста. Моят въпрос е: той като вносител ли ще дойде, като спонсор съответно, като дарител или като потребител на средствата? Защото той се явява и трите неща заедно в този момент. Ако изключим това злободневие, въпреки че то е изключително важно, искам да Ви обърна внимание на тезата за американския бизнес и за това как трябва да освободим финансирането от корпорациите. Скъпи колеги, разликата между американския бизнес и българския бизнес, за съжаление, е много голяма. Много голяма е разликата по начина, по който са култивирани парите, по начина, по който те са изразходват, и по начина, по който изобщо функционира бизнес системата в България. За съжаление, тези, които биха могли да правят големите дарения, каквито безспорно, когато става дума за суми от 6 – 7 –8 милиона годишно, са всъщност тези, които биха могли да бъдат дарителите, фирми, които могат да го правят. Това не е дребен и среден бизнес, това е едър бизнес. В нашата държава едрият бизнес има някои особености. Едната от тях е, че тук Цукърбърг и Бил Гейтс ги няма. В смисъл, тези, които са създали огромни неща за човечеството, за технологията, за живота на всеки от нас и с тези неща са успели да създадат нови вселени за всички нас, и милиарди съответно, тези хора могат да бъдат дарители. Те могат да бъдат дарители и по друг начин. В България това не е така. В България едрият бизнес, за мое огромно съжаление, е в голямата си част е култивирал средствата и възможностите, които има, през държавата. Ние сме, за съжаление, една от онези държави, в които преразпределителната функция на държавата не служи, за да взима от богатите и да дава на бедните, а точно обратното – да събира данъците от бедните и от всички, и да ги дава на богатите! Това е ежедневна функция на държавата вече от десетилетия! При тази структура на икономиката, ако ние позволим тези дарения да хранят политическата система – това означава, че автоматически пускаме търговците в храма! Това означава, че всички онези, които печелят от обществените поръчки, които точат държавата, които събират парите на дребните българи, които разширяват ножицата, защото всички знаем, че за всеки изминал месец и година ножицата между бедните и богатите в държавата става все по-голяма, тя става по-голяма точно затова, защото българската държава не преразпределя в полза на бедните, а в полза на богатите, тези хора стават дарители на партиите! Тези хора стават онези, които, след като вече са овладели бизнеса, овладели са медиите, защото те в голямата част са тяхна собственост, сега овладяват и партиите. Това, което правим с тези текстове, е, че обричаме държавата на много дълга безпросветност. Съжалявам, че така. Като гледам в залата, виждам разсеяни погледи, защото за мое съжаление, честно казано, в тази зала даже милионерите не са толкова много. Скъпи колеги, голяма част от Вас ще станете жертва на същите тези неща, които правите в момента! Защото ножицата се отнася и за Вас. Днес сте в залата, утре не сте, роднините Ви няма да бъдат тук. В момента с текстовете, които приемаме, ние увековечаваме властта на едрата буржоазия, при това част от нея – с абсолютно криминален произход на парите. Тези пари оттук нататък получават пряка власт върху политическата система. Утре ще стане нещо, може да станат много неща, ще се обърнат нещата. Както си мислите, че 30 милиона са достатъчно, за да живеете в близките две-три години, докато уморите опозицията, така утре ще се окаже, че е обратното. Само че онези, с големите портфейли, те винаги ще бъдат там. Нас и Вас може да ни няма, онези с портфейлите ще бъдат. Това, което правим в момента, е, че отваряме вратата за едър капитал, пак казвам, голяма част от който е с криминален произход на средствата.

Не виждам. Ще продължим с изказване. Процедура. Заповядайте, уважаеми господин Иванов.

Разумно ми звучи, уважаеми господин Иванов. Господин Иванов предложи всички записали се да бъдат изказани и тогава вече Ще подложа на гласуване процедурното предложение на господин Иванов. Записани са господин Костадинов и господин Валери Симеонов.

След гласуването ще Ви дам думата за процедура. Обратно мнение – трябваше да го заявите. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Станислав Иванов.

Призовавам Ви да призовете управляващите да отговорят на въпросите, които зададе госпожа Нинова. Няма как да продължи дебатът, без да получим отговор на тези въпроси, камо ли гласуването на текста! Направете всичко възможно, каквото е по силите Ви на председател, за да се отговори на въпросите! Иначе дебатът е безсмислен просто, а гласуването още повече! Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски. Сам разбирате, а Вие отлично познавате Правилника, че председателят не е в състояние да задължи народен представител да вземе отношение по въпрос в залата. С това завършвам отговора. Господин Попов, моля, заповядайте, имате думата, за изказване.

но това предложение, уважаеми народни представители, български граждани, бетонира предложението по § 1 за един лев субсидия. казвам? Защото § 1 касае Закона за бюджета, който има сила и срок на действие до края на тази година. С предложението за промяна на Закона за политическите партии това става временна норма до края на годината в един постоянен законодателен акт. Отваря се ветрилото, отваря се възможността за субсидиране на политически партии отвън. Естествено, няма как при това положение от един лев да стане два лева, нула лева, 10 лв. Няма никакво значение оттук насетне. От дебата дотук станаха ясни и още няколко неща.

Това е предложението. Важно е да имате финансиране! Ама парите не миришат, нали така уважаеми управляващи? За Вас няма абсолютно никакво значение. Всичките Ви тези и теории до този момент,

суверенитета и националната сигурност на България, категорично го заявявам от тази трибуна. Загубихте го и когато отказахте да върнете субсидията,

Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. Няма реплики, доколкото виждам, в залата. Продължаваме с господин Симеонов.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 а може и да не гледате. Взех това изказване, защото бях предизвикан. Естествено, че не мога да приема начина, по който искате да получите обяснение или отговор за нашето предложение. За пореден път с манипулация Вие ни вкарвате в в едно общо предложение с предложението на Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски, Йордан Цонев. Не, ние имаме друго предложение, което е отделно, различно, по друго време внесено. Така че нямате основание да обединявате тези предложения и да търсите отговор на общо предложение. Мога да говоря за нашето предложение под формата на изказване. Нашето предложение е направено точно с идеята и в него е заложена възможността за подпомагане на политическите партии като една друга мярка, като една алтернатива на невъзможността една политическа сила, особено по-малка такава, да се издържа с един лев субсидия. Затова сме го направили. От друга страна обаче, в същото предложение ние залагаме таван на даренията, с което показваме, доказваме, че в никой случай не става въпрос за неограничено спонсориране или за възможност за изцяло контролиране на дейността на една партия от голям икономически субект. Съвсем пък третият въпрос е, че според мен лично, това нещо в България го няма. В България големите икономически субекти са контролирани, изнудвани и манипулирани от големите партии, най вече от управляващите партии. Но това е друга тема, това не е предмет на разговора и на Закона. (Реплики от Това, че не разбирате, че не виждате тези процеси, е, може би, защото Вие сте политик, а аз идвам от бизнеса. Мога да Ви дам стотици примери на изнудване от управляващите партии и фирми, а не да се обрисува пред не не особено информираното общество, че едва ли не над българския политически живот е надвиснала заплахата на някакви тъмни икономически могъщи сили, които ще грабнат партиите и ще ги направят марионетки в своите ръце. По-скоро е обратното. Знам какво ще извадите, но и този човек, който ще ми извадите като контрааргумент, и той е политическа фигура тук, Ваш колега. По отношение на Вашите предложения. Първо, добре би било да се запознаете със сега действащия Закон, защото тогава нямаше да поставите тези няколко въпроса, а поне щяхте да ги намалите. Така например и сега действащият чл. 24 забранява спонсориране от религиозни формации и субекти. Забранява го. Прочетете Закона.

говоря общо, но текстът е такъв, както и на правителства и прочие. По отношение на останалите Ви предложения, намираме с моите колеги вносители, че са изключително разумни и основателни. В тази връзка правя следното предложение за редактиране на текста, възможно е да се редактират и тези наши предложения, защото са направени в момента, буквално на коляно: Алинея 1, точка 2 не да се отменя, а да се измени по следния начин: „от юридически лица и еднолични търговци с публични задължения,“, което означава задължения към държава и община,

Това мисля, че е някакво решение. Не е най-доброто, защото няма как, в момента поне не можем да измислим нещо, което е за фирми, изпълнявали обществени поръчки или които ще изпълняват. Предлагам Ви да се обединим, около този текст. Ако има нужда от някаква допълнителна редакция, готови сме и на една кратка почивка да поискаме съответно, за да оформим по-добре текста. Вярвам, че колегите няма да имат нещо против. Реплики към изказването на господин Симеонов? Реплика – госпожо Нинова, заповядайте. Господин Симеонов, поздравявам Ви за това, че правите тази крачка или стъпка за промяна в текстовете, но бих искала юридически малко да прецизирам нещата не толкова политически. С текстовете, които сега се предлагат и в които пише „юридически лица“, се заобикалят забраните, които съществуват в момента, защото те са за религиозни институции, за чуждестранни държавни предприятия, а юридическо лице може да бъде и НПО с нестопанска цел. Тоест сегашният текст, който гледаме, може би скритата му цел е да заобиколи забраните и под различна юридическа форма е направено. Едно е юридическо лице, друго е религиозна институция, трето е чуждестранно държавно предприятие. Затова Ви предлагам, за да го направим добре, да не направим половинчати неща. Предлагам отново да отложим този текст, да се прецизират предложенията, които правите – и Вие, и ние, и да го направим така, че да ограничим възможността за чужди влияния, за плащане от фирми, които са зависими от правителството, както и за плащане от чужбина, които могат да бъдат заплаха за националната сигурност.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Симеонов, аз мисля, че трябваше все пак да цитирате действащия текст на чл. 24. Колегите от БСП и госпожа Нинова

ал. 1, т. 3 се казва следното: „политическите партии не могат да получават средства от религиозни институции“. Това са вероизповеданията и не чета целия текст, а чета точно тези точки, които Ви притесняват: „т. 4. Средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел, които са така наречените неправителствени организации“, тоест и в момента ние имаме забрана. Ако погледнете предложението момента ние имаме забрана. Ако погледнете предложението на Комисията, ще видите, че тези текстове остават. Единственото нещо, което отпада, е забраната юридически лица и еднолични търговци да извършват финансиране. Но останалите задължения – да не се финансират политическите партии от религиозни институции, от чужди правителства, от чуждестранни държавни предприятия, от чуждестранни търговски дружества и чуждестранни организации с идеална цел, остават, така че: моля, не въвеждайте българските граждани в заблуждение! Благодаря.

дами и господа народни представители! Уважаеми господин Симеонов, обръщам внимание към факта, че в Закона за политическите партии е било забранено финансирането на юридически лица, не само за да се забрани финансирането от частни капитали, а и да бъде прозрачно финансирането, тъй като юридическото лице може да бъде използвано, за да прикрие истинските дарители. Забраните за религиозни и други институции, които са включени в този закон, са обезпечени и със забраната от финансиране на юридическо лице и неслучайно даренията са позволени, но само от физически лица, за да може винаги да бъде ясно кой точно финансира съответната партия. Тази забрана – отпадайки, то до голяма степен другите забрани остават необезпечени от тази гледна точка. И още нещо, благодаря Ви за откровеността. Вие казахте нещо, което остана встрани на този дебат че даренията, които позволяваме, много често всъщност са дарения не по воля, а по принуда, тоест рекет. На нашата критика, че освобождаваме финансирането и легализираме влизането на частни капитали,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Пак за пореден път, за съжаление, не се разбираме, не се изслушваме може би. Оставаме на мнението – и аз, и моите колеги, ограничения съществуват и сега, така че не е необходимо да ги разширяваме. Господин Зарков, естествено Вие правите някакво много своеволно тълкуване на моето изказване. Това, което съм имал предвид, това съм казал. казал. Последното, за което Вие говорите, може би Вие използвате тази схема, но така или иначе правим предложение каквото Вие не правите, а можеше и Вие да го направите. Изготвили сме някакъв текст. Ще правим ли прекъсване сега, или не е необходимо? Не е необходимо. В такъв случай ще предоставим текста и ще помоля всички колеги, ако има нужда от някакво допълнително техническо доредактиране на някоя…

Добре, подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Симеонов да отложим…

Госпожо Председател, предлагам господин Симеонов да формулира текста, който е готов при тях, залата да гласува текста по принцип, след което да отложим гласуването на целия § 1 до края на Закона, за да дадем възможност на юристите да направят, ако е необходимо, прецизиране на този текст. Заповядайте за процедура, господин Попов. Уважаема госпожо Председател, има направено процедурно предложение от господин Валери Симеонов за отлагане на гласуването на текста. Предложението на колежката Менда Стоянова по съществото не е обратно предложение. Намираме се на второ четене, а как ще приемем нещо на второ четене по принцип и после ще се върнем? Разбирате ли в каква ситуация поставяте парламента?

докато се изчисти текстът и тогава ще продължим със следващите параграфи. Гласуваме предложението на господин Симеонов за отлагане на тази точка до прецизиране на…

Отменете гласуването, колеги. Тъй като има изказване на господин Костадинов, нека колегите от „Обединени патриоти“ да продължат да работят по текста и, ако имат готовност след това изказване, ще гласуваме, ако не, ще гласуваме отлагане. Процедура

Уважаема госпожо Председател, първо, нарушава се естеството на нашата работа и Правилника. Да повторя само, че имаше направено предложение за отлагане на точката. Дебатът щеше да продължи, когато се върнем на тази точка и да се продължи с изказванията,

Не трябваше да го отменяте. Ето защо аз също правя същото процедурно предложение, което направи господин Симеонов: да не пристъпваме към гласуване, да се отложи точката, да вървим нататък по Законопроекта.

Добре, ще подложа на гласуване отлагането. Спираме дебата по тази точка. След като гласуваме отлагането, продължаваме със следващия параграф и след това ще се върнем на Вашето изказване, господин Костадинов. Гласуваме процедурата, която направиха и господин Симеонов, и господин Попов. Гласували